Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Tere kõigile, kes te jälgite Riigikogu infotundi! Enne, kui me asume küsimuste ja vastuste juurde, palun kohaloleku kontroll.

[osalejaks] on täna registreerunud 26 Riigikogu liiget, puudub 75.Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, kaitseminister Hanno Pevkur ja siseminister Lauri Läänemets. Järgnevalt asume esimese küsimuse juurde, mis on peaminister Kaja Kallasele. Küsija on Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teema on poliitiline olukord. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh! Proua peaminister, teie valitsus lõpetas just, nagu avalikkusele teada, eelarve läbirääkimised. Ma näen sellest avalikkuse ette tulnud informatsioonist ning teie ja kogu valitsuse käekirjast, et teil puudub visioon Eesti majanduse kaitsmisest ja Eesti majanduse kasvamisest. Kõrged maksud, ebastabiilsed energiahinnad, uued regulatsioonid ja ettevõtjate, ettevõtlusorganisatsioonide süstemaatiline ignoreerimine need ei vasta Eesti inimeste toimetuleku huvidele ja need ei vasta Eesti ettevõtluse konkurentsivõime parandamise huvidele. Eilne päev tõi uudise selle kohta, mida teie koalitsioonipartner nimetas ajalooliseks kokkuleppeks: pankadega saavutati kokkulepe, ma sain aru, et teie valitsuse survel hakkavad pangad suures mahus raha Eestist Nimetati 120 miljonit eurot, mida pangad asuvad toimetama Rootsi, Eesti majanduskeskkonnast välja. See on näide sellest lühinägelikust vaatest, mis puudutab meie majandusolusid. Majanduslanguse ajal me vajame kapitali Eestis, mitte [ei peaks seda] väljapoole suunama. Ja mul [on soov] teile,

eilsete uudiste pinnalt, ning teiseks annaksite parlamendile praktilist informatsiooni selle 120 miljoni euro [suuruse] tulu kohta. Kas see on terviklik tulumaksutulu, mida te prognoosite,

Mul on hea meel, et me teeme 1,7 miljardi eest Eesti majandusse investeeringuid: sellest 1,2 miljardit tuleb välisvahenditest ja 500 miljonit meie enda maksumaksja taskust.Te ütlete, et energiahindadega on halvasti ja me ei tee midagi. Lihtsalt ütlen, et eelmise aasta augustiga võrreldes oli selle aasta augustis elektri börsihind 74% odavam – 74% odavam!

see tähendab seda, et see vahe ka suureneb? Me peame midagi drastilist ette võtma. Me juba suvel leppisime kokku erinevates maksumuudatustes, mis maksukoormust ei ole tõstnud. See tähendab seda, et see seda vahet ei vähenda. Aga rohkem 2024. 2024. aastal maksutõuse ei tule. Mis puudutab pankade maksustamist, siis te teate väga hästi, et laual oli pangamaksu idee, mille koalitsioonipartner välja käis ja käisid välja ka erinevad erakonnad. Meil on maksukorralduse seaduses kokku lepitud, et me kehtestame uued maksud kuus kuud varem, ehk siis 2024. aastaks me seda maksu kehtestada ei oleks niikuinii saanud. Kui me vaatame pankade ülikasumeid, siis need on tegelikult kahel aastal: 2024 ja 2025. Selles Selles olukorras istusime pankadega maha, et [arutada,] kuidas saada nendest kasumitest ka riigieelarvesse suurema osa. See summa, mida nad lubasid, on täiendavalt sellele, mis on juba prognoositud avansilise tulumaksuna või tulumaksuna, mis pankadelt tuleb. Ma tuletan lihtsalt meelde, et pangad on ainuke ettevõtlussektor, kus on klassikalises mõttes tulumaks. Teised reinvesteeritud kasumilt tulumaksu ei maksa. See summa on 2024. aastal

Täpsustav küsimus, Urmas Reinsalu, palun! Proua peaminister, ma paluksin siiski vastust oma küsimusele. Ma mõistsin seda, et jutt käib nii-öelda täiendavast eelarvetulust, mis laekub 2024. aastal selles loogikas, et pangad viivad raha Eesti majandusest välja. Minu küsimus oli,

Aitäh! Saate teha lihtsa arvutuse. Kui tulumaksu protsent on teil teada, summa on teil teada, siis te saate ju välja [arvutada], kui palju kasumit täiendavalt välja võetakse. Mis puudutab pankade lõikes seda arvestust, siis vaadake, konkurentsiseaduse järgi ei tohi pangad omavahel sellist infot vahetada. See tähendab seda, et nad esitasid oma numbrid pangaliidule, kes meile esitas need numbrid agregeeritult. Me tegelikult

ei [kahjusta] ka pankade omakapitalinõudeid ega kõiki neid reserve, mida tegelikult on vaja juhuks, kui majandusel läheb veel halvemini. Kui me mõtleme tagasi finantskriisile, siis meie pangad ei vajanud päästmist. Meie pangad hoidsid tegelikult seda

parem lahendus kui mitte midagi, ja just nendel kahel aastal, kui pankadel need suured kasumid on. Lisaküsimus, Martin Helme, palun! Aitäh, hea spiiker! Hea peaminister! No ma ei tea, võtab kuidagi virila irve näole, kui te ütlete selle asja kohta riigi eelarvestrateegia, mille te kokku klopsisite. Strateegilist ei ole seal mitte midagi ja tegelikud numbrid on sisse kantud lihtsalt nalja mõttes: on kirjutatud 400 miljonit tulevasi makse. See ei ole strateegia. Palun ka mitte valetada selle kohta, et meie tulud kogu aeg alanevad ja kulud suurenevad. Ei, tulud ka suurenevad, lihtsalt kulud on pööraselt [suurenenud] igal aastal, kui te olete valitsuses olnud. Juba sel aastal, kui te võimule tulite, tegite te lisaeelarve ja suurendasite kulusid. Mis puudutab näiteks automaksu nii-öelda edasilükkamist, siis see ju on tõestus, teil puudub poliitiline autoriteet pärast seda, kui te olete vahele jäänud oma Vene äridega. Te ei ole võimeline juhtima eelarve protsessi ega eelarvestrateegia protsessi. Aga ma tulen selle panga … Ja muide, see näitab ka seda, et see, et me teeme siin Riigikogu saalis obstruktsiooni, töötab,

oli maksustada erakorralist intressitulu – raha, mis on Eesti inimestelt kokku korjatud ja viiakse siit Rootsi ilma makse maksmata. See ei kahjustaks Eesti majandust mitte kuidagi, kui me seda maksustaksime. Küll kahjustavad Eesti majandust käibemaksutõus, tulumaksutõus, aktsiisimaksutõus ja kõik need muud maksud, mida te plaanite, aga pankade maksustamine mitte. Teie saite selle asemel, et pankasid päriselt maksustada, pankuritega kokku. Tuletan meelde, et suurperedega te kokku ei saanud, kui te neilt raha ära võtsite, aga pankadega te saite plaksti kokku üleöö ja leppisite kokku pankadepoolses ettepanekus, et pangad maksavad ühel aastal natuke rohkem dividende, sest järgmisel aastal võivad dividendid suureneda. Neile ongi neid kasulikum siis maksta. Ja siis te teete näo, et me oleme neid rohkem maksustanud. See ei olnud tegelikult ju nii. Miks te suurperedega ei saanud kokku, aga pankadega kohe saite ja tegite neile kasuliku diili? Aitäh! Ma kohtun pidevalt inimestega ja erinevate organisatsioonidega ning kohtuvad ka minu valitsuse ministrid oma valdkonna organisatsioonidega. See See töö käib pidevalt ja tõepoolest, kalender on tihe. Antud juhul meil oli vaja riigieelarvesse saada täiendavat tulu ja me lahendasime selle selliselt, et me saame selle tulu sinna riigieelarvesse. See on kõige olulisem.Kui me räägime riigi eelarvestrateegiast, siis me paneme selle paika neljaks aastaks. Üks suur kriitika, mis on olnud selle viimase suve kohta, oli see, et me menetleme kõike väga kiiresti, on vähe kaasamist, on vähe kuulamist. Seetõttu me võtamegi selle aja. Võtame selle aja, kuus kuud, et me saaksime kaasata, kuulata ja arutada, mis see maksubaas peaks olema, sest arvutused on väga hästi näidanud, et tegelikult Eesti inimesed ei ole valmis kuskilt kuskilt kokku hoidma, kui me vaatame neid suuri tükke, mis meil riigieelarves on. Mina võtan seda vastupidi. Teie võtate seda nõrkuse tundemärgina, et ma kuulan inimesi. Mina seda nõrkuse tundemärgina ei võta, vastupidi. Minu meelest on oluline ühiskondlik dialoog. Kui Kui on ettepanekuid, kui on pahameel, siis ei öelda lihtsalt nii, nagu teie ütlesite siit puldist, et harjuge ära, vaid kuulatakse ja püütakse leida lahendusi, mis rohkem sobiksid või mis vähem valu teeksid. Mis puudutab maksulaekumisi või riigi tulude laekumisi, siis meil laekub vähem elektriaktsiisi, meil laekub vähem alkoholiaktsiisi. Inimesed joovad vähem – see on ju tegelikult positiivne. Meil laekub vähem tubakaaktsiisi, sest inimesed suitsetavad vähem, mis on ka positiivne. Küll meil laekub hetkel rohkem käibemaksu, sest käibemaksu, sest inflatsioon on otseselt seda mõjutanud. Aga ma väidan seda, et tegelikult suvel tehtud otsused aitasid sisenõudlust ohjata ja tänu sellele on meie inflatsioon langenud 4,6%-le – me oleme Euroopas 19. kohal.

tõusevad kiiremini, kui hinnad tõusevad, ehk inimeste reaalne ostujõud on jälle paranenud. Aitäh! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsijaks Riigikogu liige Martin Helme ja teema on rahandus ja majandus. Martin Helme, palun! Aitäh! Jätkame sealtsamast kohast. Ma pean küll ütlema, et see on jälle hea huumor, et teie kuulate inimesi. Teate, kui te inimesi kuulaksite, siis te kuulaksite neid 70% Eesti inimesi, kes nõuavad, et Kaja Kallas peaministrikohalt tagasi astuks oma Vene ärisidemete tõttu. Aga te seda juttu ei kuula. Ja kui me räägime maksulaekumisest, siis just tuli meile Rahandusministeeriumist tabel, mis näitab, et käibemaksu on laekunud 84 miljonit vähem, kui riigieelarve ette näeb. Jah, ka aktsiise laekub vähem ja sellel on oma väga selge põhjus: te olete Eesti majanduse täielikult põhja ajanud. Täielikult põhja ajanud! Sellega loomulikult käib kaasas ka maksude alalaekumine ja kulude suurenemine.Ma tulen tagasi riigi eelarvestrateegia juurde. Mul on veel meeles kõik need kriiskamised, mis siin tollase opositsiooni poolt, Reformierakonnast tulid, kui me tegime 2019. ja 2020. aastal riigieelarvet ja riigi eelarvestrateegiat lõdvendasime riigieelarve baasseaduse [nõudeid]. Tookord te ütlesite, et me teeme Eestist Kreeka nende reeglitega, mis meie omal ajal kehtestasime. Teeme Eestist Kreeka! No nüüd te teete neid reegleid veel lõdvemaks. Mismoodi see Kreeka tegemine teil välja tuleb siis ka?Aga kõige hirmsam on see 400-miljoniline rida, mille te sinna kirjutasite, kehtestamata maksu tulu. Loomulikult me saame aru, et te ei taha öelda, mis see on. Aga mina tegin väikese arvutuse praeguste maksulaekumiste pealt. Kui me tahame 400 miljonit eurot kokku korjata, siis see tähendab käibemaksutõusu 25% peale, mis muidugi

Kui me tahaksime automaksuga [raha] kokku saada, siis iga auto pealt makstaks igal aastal 600 eurot. Loomulikult te ei taha kellelegi öelda, missugust maksu te tõstate või kust te selle raha võtate, aga tegelikult on see ebaaus ja rahvale valetamine. Ja loomulikult ei ole see mingi eelarvestrateegia või mingisugune eelarve tegemine, mida te siin praegu teete. See on lihtsalt järjekordne valetamine, millega te valitsus hakkab tegelema. Aitäh! Jätkame sealtsamast

Põhjamaade majandusega on 25%. Kui me võrdleme näiteks Leedu ja Lätiga – Leedus on see 6% ja Lätis on 10% –, siis on selge, et me saame selle löögi kätte tugevamalt. Ja lühiajalist arengut kindlasti mõjutab ka see, et väga paljud sektorid said Venemaalt toorainet see on nüüd ära langenud. 95% on import Venemaalt langenud, mis on kindlasti poliitilises mõttes positiivne.Mis puudutab majanduslangust, siis võib-olla teil on huvitav ka teada, et meie majanduslangus on aeglustumas, samas kui teistes riikides – võtame teile väga

siis loomulikult saame arutada, mis see maksubaas peaks olema. Meil on laiapindseks julgeolekuks vaja täiendavat tulu. Teede ehitamine, taristu ehitamine, ka eestikeelne haridus, küberjulgeolek, investeeringud

Kriitika oli just see, et põmm! te tulete uute maksudega, inimesed pole jõudnud nendega harjuda. Aga arutame! Tehke oma ettepanekud, kust tulu saada. Samamoodi võite teha ettepanekuid, mis kulutused [tuleks] ära jätta, et see 400 miljonit läheks väiksemaks. Aga meil ei ole rohkem

ja eeskujuks võtta seda, mida me tegime. Majandus kasvas 8,3% pärast seda, kui me majandust kriisis turgutasime. Teie keerasite selle kõik tuksi. Teie energiakriisi lahendused viisid Eesti majanduse kiiremasse langusesse, kui [see oli] üheski teises Euroopa riigis. Ei ole meile mõtet rääkida sellest, kuidas meie saime laksu enne kätte. Meie inflatsioon on olnud kõige kauem ja kõige kõrgem Euroopas ja see, et see nüüd on alanenud, ei aita meid, sest meil juba ongi teistest mäekõrguselt kõrgem inflatsioon. Meie majandus[kriis] algas varem kui ükskõik kellel teisel, ja see ikka veel kestab ja on olnud sügavam kui ükskõik kellel teisel. Ja see, mida te räägite, et Soome, Rootsi, Saksamaa lähevad nüüd sügavasse majanduskriisi, näitab seda, et ei ole võimalik, et Eestis hakkab majandus varsti kasvama. See on fantaasiamaailmas elamine.Aga ma tulen selle laiapindse riigikaitse riigikaitse juurde. Võib muidugi nimetada IT-arendusi laiapindseks riigikaitseks ja võite rääkida meile tee-ehitusest, kust te olete kaks kolmandikku raha ära kärpinud. Aga fakt on see, et 2022. aastal oli riigieelarve miinus suurusjärgus 1,6 miljardit, ja fakt on see, et sellest miljard kulus meil Ukraina abistamise peale: umbes 400 miljonit relvaabi, umbes 270 miljonit on Eestis sees suurenenud kulud tervishoiule, haridusele, sotsiaaltoetustele, pensionidele ja 230 või 240 miljonit andsime otse Ukrainale. Miljard, peaaegu miljard, on sellest 1,6-st kaks kolmandikku. Me kõik toetame Ukrainat, aga me ei ole nõus maksma kõrgemat käibemaksu, sotsiaalmaksu, automaksu, tulumaksu selle jaoks, et Kaja Kallas saaks endale vastu rinda taguda, et tema toetab Ukrainat, samal ajal kui ta teeb Putini-Venemaal äri. See nagu ei klapi lihtsalt.Ja kõik need kulud, millest te räägite, ei ole riigikaitsekulud. See ei ole tõsijutt. Te olete suurendanud kõikvõimalikke kulusid hüppeliselt, eelarve maht on kasvanud hüppeliselt. Te tegite seda meelega, sest teile meeldivad kõrged maksud. Te olete tänaseks päevaks vasakpoolne partei ja valitsete koos kahe ülejäänud vasakpoolse parteiga. Te ajate kõigepealt riigieelarve sügavasse auku ja siis ütlete: nüüd ei jää meil midagi üle, me peamegi teilt kõik ära võtma, sest sotsialism niimoodi töötabki. Ma küsin üle, mis need maksud on, mis te kavatsete meile kaela veeretada 2025. aastal. Aitäh! te suudate tulistada selle kahe minuti jooksul õige palju asju, ma katsun kolme minuti jooksul need pallid kõik tagasi lüüa. Kõigepealt, majandus kasvas pärast COVID-it 8%, või COVID-i ajal, ja enamus sellest ajast oli meie valitsus tuli sellest, et me hoidsime ühiskonna võimalikult avatuna. Samal ajal kui Hollandis või teistes riikides olid tehased kinni ja ei saanud tööd teha, meie tööstus tegelikult võitis turgu ja see on positiivne. Meie majanduskasv oli palju kiirem kui Lätil, Leedul,

on elektri börsihind langenud! See toob alla ka inflatsiooni, sest elektri hind on kõikide asjade sisend. Nüüd, inflatsioon. Inflatsiooni poolest, nagu ma ütlesin, me oleme 19. [kohal] Euroopas. Inflatsioon on alanenud olukorras, kus teistes riikides see alles ja seda tegelikult tänu sellele, et me oleme olulisi samme teinud selleks, et sisenõudlust ohjeldada, nii nagu Eestil need tööriistad Ukraina toetamine – te ütlete, et te küll toetate, aga samas te ütlete sellessamas lauses, et te tegelikult ei toeta. Minu arvates on kõige parem majanduspoliitika [tugev] julgeolek. Selles mõttes, et kui sul ei ole riigis sõda, siis julgevad investorid siia investeerida, nad julgevad oma ettevõtteid arendada nad ei pea kartma, et mingi pomm neid asju hävitab. Seetõttu peame me investeerima julgeolekusse – me investeerime julgeolekusse 3% SKT-st – ja me tegelikult peamegi Ukrainat aitama, et Ukraina peaks vastu, sest Ukraina konkreetselt sõdib meie vaenlasega, kes meile võiks kallale tulla. Ukraina nõrgestab teda täpselt samamoodi, nii et meie kaitse endiselt algab Ukrainast. Nüüd, kui ma räägin laiapindsest [plaanist], siis ma ei räägi mitte laiapindsest riigikaitsest, vaid ma räägin laiapindsest julgeolekust. Julgeoleku on kindlasti sisejulgeolek, aga julgeoleku osa on tegelikult ka ühtses inforuumis elamine ehk siis eestikeelne haridus. Julgeoleku osa on küberkaitse ja kõik, mis toimub kübersfääris. Julgeoleku osa on ka tegelikult taristu, mille kaudu näiteks abi meieni jõuaks. Nii et kõikideks nendeks asjadeks on vaja täiendavaid investeeringuid ja seetõttu on aus ka öelda, et me peame leidma täiendavat tulu, kui meil ei ole võimalik kulusid hetkel kärpida – ja ma ütlen, et ei ole. Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus, Siim Pohlak, palun!

tegeleb elektri hinnaga, Soome ja Rootsi langetavad makse. Meie siin regioonis oleme ainus, kes tegelikult tõstab makse. Miks te [astute] sama reha otsa uuesti, mille otsas Eesti juba 2008–2009 oli? Meil oleks vaja täpselt vastupidist, meil oleks vaja parandada ettevõtluskeskkonda, langetada tööjõumakse, kindlasti mitte tõsta käibemaksu,

Aitäh! Kõigepealt, me ei lähe teistsuguses suunas kui Soome. Kui te vaatate [olukorda], siis Soome teeb kõiki asju, mida meie teeme, lihtsalt hetk hiljem.Ma tulen selle 2008. ja 2009. aasta majandus- või finantskriisi juurde. Mis tol hetkel oli teisiti kui praegu, on see, et olid kogutud reservid ja puhvrid – nii nagu vanarahvas ütleb, et kogu mustadeks päevadeks –, mustadeks päevadeks olid kogutud reservid ja me sisenesime kriisi väikese ülejäägiga, väikeste säästudega, samal ajal kui näiteks Lätil ja Leedul neid sääste ei olnud. See avaldus omakorda selles, kui kiiresti me sellest kriisist välja tulime. Kui vaadata Lätit ja Leedut, siis nende toibumine oli palju-palju raskem. Meil olid need puhvrid, mis mustadeks mustadeks päevadeks olid kogutud, ja mustade päevade tulekul me saime neid puhvreid kasutada. Erinevus tänasega on see, et praeguseks on reservid

nagu nipsust, ilma mitte midagi vastu saamata. Teate, kui meil oleks praegu 3 miljonit, siis me ei peaks tegema igasuguseid asju, mida me … (Saalist

Ettevõtjatega ma kohtun pidevalt – ka täna hommikul käisin Äriplaani konverentsil, kus oli väga palju ettevõtteid – ja kuulan nende muresid. Väga selgelt kuulan nende muresid. Ka näiteks korras riigirahandus on toimiva ärikeskkonna üks osa. osa. Me investeerime majandusse 1,7 miljardit, 1,2 miljardit välisvahendeid ja 500 miljonit meie enda maksumaksjate raha, just selleks, et majandus saaks toimida. Toimiv riigirahandus

Aitäh! Ma lõpetan teise küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane kolmas küsimus, mis on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Tanel Kiik ning teema on uurimiskomisjoni loomise takistamine. Tanel Kiik, palun!

väita, et teie ja teie abikaasaga seotud küsimused ja see Venemaa-suunalise äritegevuse skandaal oleks kuhugi kadunud. Seetõttu olen teinud ettepaneku Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni poolt, et moodustataks Riigikogus eraldi uurimiskomisjon

Paraku ei ole siiamaani uurimiskomisjoni loomise otsuseni jõutud. Tõsi on see, et kui põhiseaduskomisjon soovis seda küsimust eile arutada, koos teiega,

siis põhiseaduskomisjoni koosseisul polnud võimalik arutada selle uurimiskomisjoniga seotud küsimusi ega polnud võimalik ka teiega kohtuda, kuigi ma sain aru kuskilt vahendatud sõnumitest, et väidetavalt teil oli valmisolek tulla, lihtsalt tund aega hiljem, mis oleks olnud ka minu graafiku järgi igati tehtav.

koalitsioon takistab selle uurimiskomisjoni loomist ja miks ministrid võtavad seisukohti, mis komisjone Riigikogu peaks looma, mis komisjone Riigikogu ei peaks looma. Kas see võiks olla parlamendi enda pädevus otsustada, mitte niimoodi, et pressikonverentsil ja muudes formaatides antakse mõista, mida Riigikogu tohib teha, mida Riigikogu ei tohi teha? Andke Andke andeks, te räägite endale vastu. Ühest küljest te heidate ette, et ma ei võta seisukohta uurimiskomisjoni moodustamisel, ja teisest küljest [küsite], miks te võtate seisukoha. Kui küsitakse, siis muidugi me vastame. Aga minu meelest on hea tava see, et Riigikogu saab otsustada, mis komisjonid on ja mis on komisjonide pädevus. Ei ole hea toon, et valitsus kui täidesaatva võimu esindaja sekkub Riigikogu töösse. Minu teada,

Mis siia puutub minu arvamus? Teie teete ikka seda, mida teie teete, sest see on Riigikogu enda töökorralduse [küsimus]. Ühesõnaga, jätkake oma tööd, ma ei oska midagi öelda. Tanel Kiik, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Kui te kuulasite mu küsimust, siis ma ei küsinud teie seisukohta selle komisjoni loomise suhtes ja seda ei küsinud otseselt ka põhiseaduskomisjon, vaid teid paluti koosolekule just nimelt selleks, et komisjoni liikmed,

kolmandiku ulatuses, isegi üle selle, taotlesid erakorralist kohtumist, et saaks arutada koos teiega, et oleks võimalik komisjoni liikmetel kujundada või vajadusel ümber kujundada oma seisukoht, et saada aru, kas te tegelikult olete juba andnud erinevatele komisjonidele piisavaid selgitusi, kas seal on mingeid küsitavusi õhus, ja selle põhjal ise otsustada.Loomulikult ise otsustada – ma seda rõhutangi, et ei peaks nii olema, et siseminister ja peaminister ütlevad, mis komisjone tohib teha või ei tohi teha. Küll aga, kuna see on seotud teie isikuga, teie abikaasa ettevõtetega, nende äritegevusega – ja siin on neid küsimusi palju –, siis ma arvan, et komisjoni liikmetel oli igati õigus, tulenevalt ka seadusest, teid sinna komisjoni koosolekule kutsuda.

kordan oma seisukohta, mida ka varasemalt väljendanud olen. Selle uurimiskomisjoni loomine, eeldusel, et teil ei ole midagi varjata, on eeskätt teie enda huvides, just nimelt sellepärast, et seal saab korrektse lõpparuande välja tuua, ka vahearuanded, ja saab kogu selle kronoloogia ja faktoloogia selgeks teha. See praegune pingpong, mis toimub

siin Riigikogu infotunnis, vastan [küsimustele]. Eelmine kolmapäev vastasin, kui kõik küsimused vist olid enam-vähem selle kohta. Ma olen neid vastuseid andnud ajakirjanduses, iga päev olen vastanud ajakirjanike küsimustele. Kogu aeg olen olnud kättesaadav. Nii et kõik Riigikogu liikmed saavad selle põhjal otsustada, kas on vaja täiendavalt sellist poliitilise omakohtu organit tekitada. Mulle tundub, et neid tööriistu minu kiusamiseks on teil juba päris palju käes.Aga lõpuks ma ütlen, et see on minu arvamus, ja Riigikogu otsustab. Riigikogu otsustab. Kui te suudate oma energia kulutada inimeste veenmise peale, et seda komisjoni on vaja, et seda teemat kogu aeg üleval hoida, siis siis palun, saate siin hääletada, nii nagu Riigikogu oma tööd korraldab. Aga see pole valitsuse esindajate asi öelda, mida teie peate tegema või ei pea tegema. Aitäh!

Te ei ole ju edastanud korrektselt dokumente. Te teatasite viimane kord esmaspäeval, et te ei anna enam ühtegi dokumenti, sest teie usaldust on petetud. Aga kas te ei arva, et teie olete petnud kellegi teise usaldust, näiteks Riigikogu usaldust, näiteks Eesti rahva usaldust? Ma arvan, et võiks nagu pöörata ka tagurpidi selle usalduse petmise.Meil on endiselt kõik küsimused vastuseta. Kust on pärit teie säästud, kas tõesti krooniajast? Huvitav, missuguses sukasääres neid hoiti, et nad inflatsiooniga ei hävineks. Kust on pärit see raha, mis maksti teile dividendidena selle laenu pealt? Kes on teie abikaasa äripartnerite äripartnerid Venemaal? Missuguste oligarhidega, missuguste Vene jõuametitega on nad äri teinud? Kuidas võivad seda äri olla ära kasutanud või tulevikus ära kasutada Vene eriteenistuste ja agentuur Eestis ning rahvusvaheliselt?Te olete sattunud ju rahvusvaheliseltki naeru alla. Teid võrreldakse Liz Trussiga teie sarivaletamise ja valetamistega vahelejäämise pärast. Teid võrreldakse selles pagana Deutsche Welle pilaklipis ju Lukašenko käepikendusega äri ajamisel Venemaaga. Aga teie meelest on kõik korras ja Riigikogul ei ole nagu õigust rohkem millegagi tegeleda. Nii nagu te armastate korrutada, et minu valitsus – mis ei ole teie valitsus, näete, teil istub koalitsioonipartner kõrval –, nii on varsti ka

et nad ei takistaks uurimiskomisjoni kokku tulemist. (Helistab kella.) Lugupeetud kolleegid! Palun peame sellest ajaraamist kinni, et küsimuse esitamiseks on kaks minutit. Kaja Kallas, palun! Jaa, aitäh! Kui ma olen Riigikogu usaldust petnud, siis põhiseaduse järgi saab Riigikogu teha mulle umbusaldusavalduse, hääletada seda ja selgelt oma seisukohta Selle jaoks on olemas täiesti põhiseaduses ettenähtud võimalused. Te võite küsida igasuguseid küsimusi, aga selge on see, et mina ei saa teile esitada tõendeid selle narratiivi toetuseks, mida te soovite esitada. Ma olen oma sissetulekud teeninud ausalt, ma olen nende sissetulekute pealt ära maksnud maksud, ma olen kõike deklareerinud ja pole seda, mida te soovite mulle inkrimineerida. Seda on ka julgeolekuasutused teile kinnitanud: ma ei ole šantažeeritav, minu abikaasa ei ole šantažeeritav. See, mida te tahate teha, on lihtsalt poliitiline omakohus.Aga teil on tööriist, te saate teha umbusaldusavalduse. Tulen jälle siia kõnepulti,

vastamas teie küsimustele Riigikogu ees. Te saate neid küsimusi küsida ja mina muudkui vastan ja vastan ja vastan. Mulle tundub, et teil tööriistu küll vähe ei ole selleks, et mind kogu aeg siia kutsuda. Teil on need tööriistad olemas ja te kasutate

siis saab keegi teine Riigikogu liige esitada veel ühe täiendava lisaküsimuse. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Läheme edasi tänase neljanda küsimuse juurde, mis on kaitseminister Hanno Pevkurile. Küsijaks on Riigikogu liige Andres Metsoja.

on täies hoos ja kindlasti selle õppekogunemise käigus tuleb välja kitsaskohti, [mida lahendada,] et Eestit, oma lähedasi ja oma naabreid paremini kaitsta. Üks kitsaskoht, mis on ilmnenud ja millega seoses on minu poole pöördutud, on nimelt see, et avalikud teenistujad, kes töötavad teenistuslehe alusel, on sunnitud täna seadusraamist tulenevalt õppekogunemise ajaks oma avaliku teenistuse lõpetama. Nimelt, õigusruum annab võimaluse töölepingu alusel [töötavatel] inimestel jääda ametisse, aga avalik teenistus seda justkui seaduse koha pealt ei võimalda.

Minu küsimus tulebki [teemal], kas on tegemist sellise õigusliku vaakumiga, eksimusega, mida ei ole osatud ette näha – sest tõepoolest, riigisektoris ja kohalikus omavalitsuses on nii töölepingu alusel töötavaid kui ka ATS-i alusel töötavaid isikuid või ongi see olnud seadusandja selge tahe, et selline ebavõrdne kohtlemine peaks olema. Aitäh! Austatud Riigikogu! On hea üle pika aja teie ees siin olla. Hea meelega võiks Ussisõnadest rääkida pikemalt ja mul on kahju, et neid küsimusi nii vähe

kes tegelikult sel ajal, kui reservistid on õppekogunemisel, peavad nädalakese oma toimetamisi vastavalt korrigeerima!

ka muid tegevusi. Nii et selles mõttes kõikidele korraldajatele suur tänu! Näiteks naiskodukaitsjad, kes seal kohapeal süüa teevad, on teinud suurepärast tööd.

Kaitseväeteenistuse seadusesse tuli sisse võimalus, et avalikud teenistujad on 1. aprillist sellel aastal sarnase kohtlemisega nagu töölepingu alusel

ja sealt talle kinnitati üle, et seaduses on auk ja seadus lubab tööandjal maksta kordusõppustel viibijatele töötasu just nimelt töölepingu seaduse alusel, aga mitte avaliku teenistuse seaduse alusel. Nüüd on küsimus, et äkki me peaks siis sellega tõsisemalt tegelema. Kui me tahame, et riik on eeskujuks, siis sellist segadust ei tohiks ilmselt tekkida, eriti inimestel, kes lähevad ja panustavad. Meil on loomulikult võimalik pidada ja ilmselt ka peetakse Ussisõnadel väga pikki arutelusid sellest, kas riigikaitsemaks peaks olema instrument, millega kuidagi riiki veel paremini kaitsta, ja kas see asendaks motivatsiooni. Aga tõepoolest, kui ka ametis on täna jätkuvalt ebaselgus selles osas – justkui peab avaliku teenistuse suhte,

auk ei oleks edaspidi õppekogunemiste kontekstis teema, mida siin Riigikogu saalis arutada. Nii et minu palve teile on võtta see teema ikkagi lauale ja põhjalikult läbi käia. Kui ametkond ütleb täna nii ja kinnitab, et üks

võimaldab kohalikul omavalitsusel maksta tasu edasi abivallavanemale ehk see reeglistik on samasugune, nagu on tavalisel tööandjal erasektoris.

[Seadus] ütleb: "Reservteenistuses viibimise ajal võib reservväelase tööandja säilitada või hüvitada isikule tema töötasu või palga või hüvitada töötasu või palga ja reservteenistuses osalemise aja eest makstud toetuse vahe." Ehk põhimõtteliselt, kui vald ise on valmis seda vahet maksma või säilitama palga, siis ta võib seda teha. Ainukene nii-öelda juriidiline konks sealjuures on see, et tõepoolest, [seadusega] ei vabasta mitte abivallavanemat ametist, vaid peatatakse tema avaliku võimu teostamise volitused. Seal on väike juriidiline nüanss, ma võin pärast seda täpsemalt seletada, aga see on jah see.Muuseas, täna on väga oluline päev. Täna 32 aastat tagasi taasasutati Naiskodukaitse. Kuigi Naiskodukaitse loodi juba 2. septembril 1927, siis tänasel päeval on taasasutamise aastapäev. Kõikidele naiskodukaitsjatele ka siit infotunnist:

mõju meie kaitseväelastele, reservväelastele sellel, kui vabariigi peaminister, tema abikaasa, tema abikaasa äripartnerid on kogu Ukraina sõja vältel [Venemaaga] äri ajanud? Peaminister on tõenäoliselt selle äri tegemiseks väljalaenatud rahalt dividende teeninud. Minu kui ajaloolase kogemus küll ütleb, et kõikidel puhkudel, rahvusvaheliselt ja ajalooliselt, kui riigijuhid valetavad ja on korrumpeerunud, on sellel äärmiselt demotiveeriv mõju riigi elanikkonnale, sealhulgas riigi kaitsjatele. Aga missugune on teie hinnang sellele? Aitäh!

esmaspäeval Rutjal sadade kaitseliitlaste ja eelkõige reservistidega. Kaitseliitlasi oli instruktoritena vähem, aga reserviste väga palju. Muuseas, sellelsamal õppekogunemisel oli mees, kes viimati oli ajateenistuses 1996. aastal, ja nüüd tuli ta tagasi väga kõrge motivatsiooniga. Kõikidel instruktoritel, kellega ma seal õppekogunemisel rääkisin, ka meestel, kes on reservist välja tulnud, on motivatsioon väga kõrge. Instruktorid ütlevad, et nad ei ole väga pikka aega näinud sellise motivatsiooni ja tahtega inimesi, kes on tulnud reservõppekogunemisele. Küsisin ka otse, kuidas on, kas tulete uuesti, kui kutsutakse.

ja kirdes on see protsent päris kena, üsna tavapärane, ja me oleme saanud kõik oma vajalikud harjutused ära teha. Muuseas, praegu just – eile, täna

Narva linnas oleme päris palju nähtaval. Nii et selles mõttes need inimesed, kes Kirde maakaitseringkonna vastutusalas ehk siis Virumaal, Jõgevamaal ja Järvamaal ringi liiguvad, näevad päris palju kõrgelt motiveeritud ja heatujulisi

Aitäh! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane viies küsimus, millele vastab peaminister Kaja Kallas. Küsijaks on Riigikogu liige Helle-Moonika Helme

kui vundamendi ladus keegi teine ehk siis meie valitsus, või tore on koristada vilja, mille keegi teine on külvanud.Aga tuleme tagasi tänasesse päeva: see 400 miljonit puudujääki, mille te oma hädaga kokku klopsitud eelarvesse olete sisse jätnud ja mille sisu me ei tea. Me teame ainult seda, et saavad olema maksutõusud või uued maksud. Te saate aru, et parlament ei tohiks sellist eelarvet isegi mitte arutada, rääkimata sellest, et seda heaks kiita. Aga noh, muidugi, eks te valetasite enne valimisi, õigemini ei rääkinud mitte midagi nendest plaanidest, mida te pärast kevadel

mida te päriselt kavatsete teha selle 400 miljoni puudujäägi piires, siis inimesed tõuseks tõenäoliselt tagajalgadele. Tegelikult me teame, et 700 miljonit saaks riigirahanduse kordategemiseks kohe kätte ja ei peaks Eesti rahvast ja ettevõtjaid üldse koormama, kui te ainult kõige jõukamatele seda maksuvabastust ei teeks. Toetused peavad teil küll olema vajaduspõhised, aga siin, vaadake, külvate 700 miljonit lennukilt ja siis pärast nutate, et 400 miljonit ei tule eelarves kuidagi kokku ja peab täiendavalt makse tegema. Miks te ei võta raha sealt, kus seda on, vaid vaid ajate käe nende inimeste taskusse, kellel niigi vähe? Aitäh! Kõik Eesti valitsused on teinud häid asju Eesti aga täpselt samamoodi on kõik valitsused võtnud püsikulusid juurde. Kui me jagame seda head osa ehk majanduskasvu, siis oleks aus ka tegelikult tunnistada, et kõik on olnud osalised nende kulude kasvatamises, millega me hetkel toime ei tule ja mille jaoks me peame leidma täiendavaid allikaid. Millest me rääkisime enne valimisi? Me rääkisime julgeolekust, sellest, et me peame muutunud julgeolekuolukorras kasvatama oma investeeringud julgeolekusse 3% peale sisemajanduse kogutoodangust. Me rääkisime sellest, et tulumaksusüsteem, mis karistab seda, kui inimeste palk tõuseb, ja tegelikult võtab ära päästjate, politseinike, õpetajate palgatõusust olulise osa, tuleb ära kaotada, maksusüsteem tuleb korda teha. Me rääkisime ka sellest, et riigirahandus tuleb korda teha. Kõik need on asjad, mida me praegu teeme. Me rääkisime samamoodi rohereformidest, mida me teeme. Kui me räägime tulumaksuvabastusest ja sellest tulumaksuküürust, siis see on konkreetselt tööjõumaksude alandamine. Tegelikult langevad tööjõumaksud keskmist palka palka teenivatel inimestel 34%-lt 22%-le – see on puhtalt tulumaks. Kui me räägime samal ajal majanduse elavdamisest, siis tööjõukulud on ettevõtjatel üks suur sisend ja suur kulu. Kui me võtame nendelt selle kulusurve ära, siis inimestele jääb reaalselt rohkem raha kätte ja ei ole ettevõtjatel survet palku tõsta, nad saavad hakkama ja ei lähe pankrotti. Nii et see on otseselt majanduse elavdamise meede täpselt samamoodi. Ja kui te räägite rikastest inimestest, siis need rikkad inimesed on päästjad, politseinikud, õpetajad,

Ja tõesti, mina olen selles mõttes nõus, et seda jama ei oleks pidanud üldse 2016. aastal kehtestama. Siis me ei peaks praegu sellega maadlema, kui kõigil oleks üks tulumaksuvabastus ja üks tulumaksuprotsent: kui sa teenid rohkem, siis absoluutnumbrites maksad ka eelarvesse rohkem. Aitäh!

Eile oli meil siin Riigikogus õiguskantsler Ülle Madise, kes päris teravalt kritiseeris – sarnaselt sellega, mida Riigikontroll on eelnevalt teinud – tegevuspõhise riigieelarve koostamist. Ta tõi esile selle, et niisuguselt koostatud eelarve puhul ei ole tegelikult Riigikogul võimalik aru saada, milleks ja kui palju raha on plaanitud kulutada ja kust see raha võetakse. Teiseks, see 400-miljoniline tühi rida riigieelarves, millest me eile kuulsime. Kuidas saab üldse paluda Riigikogu liikmetel niisuguse eelarve poolt hääletada, kus ei ole selgelt kirjas, kust raha võtta kavatsetakse? Sellega seonduvalt ma mõtlesin teie käest küsida, kas poleks tegelikult aus tulla Riigikogu ette

ja teiseks, et oleks ikkagi ammendavalt ära näidatud see, mis on nende kulude katteallikad, mitte lihtsalt [blanketi moodi] seda esitada. Aitäh! Ma vabandan, aga ma võib-olla selgitan, kuivõrd te olete värske Riigikogu liige. Meil on kaks asja: on riigieelarve ja on riigi eelarvestrateegia. Riigieelarve on dokument, kus kõik kulud ja tulud on selgelt välja toodud. Riigi eelarvestrateegia on see, millest te räägite. Seal on meil veel sisustamata tulusid, aga see [tuleb] 2025. Me peame see pool aastat võtma, et seda sisustada, selleks et 2025. aasta eelarve, millega me tuleme Riigikokku, oleks juba [täielikult] sisustatud. Nüüd selle kriitika juurde. Eks neid arutelusid on kõvasti olnud, et see tegevuspõhine eelarve pole piisavalt läbipaistev, ja me oleme seda üritanud teha läbipaistvamaks. Sel ajal, kui seda muudeti, oli just vastupidi, et vaadake, on väga palju arengukavasid, tegevusi, mida riik teeb, aga pole võimalik hinnata, kas sellel on tulemus või ei ole,

Ka meil valitsuses on olnud ministeeriumid ettepanekuga, et paneme need kuluread kokku ja paneme sinna ühe kirje, et see on näiteks … Noh, ma mõtlen, Hannol oli just siin mingi asi. Sa too mulle see näide, ütle mulle see üks näide sellest, kuidas … Mul praegu lihtsalt ei tule meelde. Ühesõnaga, et me paneme neli erinevat kirjet ühe alla selle pärast, et seal on väga palju erinevaid tegevusi. Väeloome, just! Et kirje on lihtsalt väeloome, aga seal pole lahti seletatud, mida me teeme. Me ei lasknud seda läbi just sellel põhjusel, et Riigikogu peab aru saama, mida me selle all teeme. Kui oleks lihtsalt väeloome, siis mis seal on? Varude soetamised, kõik sellised asjad.

milleks üks või teine kulurida on.Me muutsime ka riigieelarve baasseadust just selleks, et ministeeriumid ei saaks ise otsustada, ilma Riigikoguta või Riigikogust mööda minnes, oma eelarve sees jube palju [ümber] tõsta. Seal on piirmäärad ees, millal peab alati tulema Riigikokku tagasi, kui sa tahad teha teha midagi muud kui seda, mida Riigikogu on otsustanud. Aga ma möönan, seal on arenguruumi ja tegelikult peaks seda paremaks tegema, et oleks läbipaistvam. Aitäh! Helle-Monika Helme, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Maksuküüru kaotamine oli teie sõnul mõeldud eelkõige sotsiaaltöötajatele, päästjatele, politseinikele ja nii edasi, nii nagu te siin ette lugesite. Aga vaadake, sotstöötajad, päästjad ja politseinikud teenivad meil jah 8000 eurot kuus nagu need, kellele te 700-miljonilise kingituse riigieelarvest tegite. Ma mäletan väga hästi, kui Keit Pentus-Rosimannus läks ära Brüsselisse, siis tema viimane sõnum oli, et tema jättis maha korras rahanduse. Tundub, et teie erakond ei saa üldse rahandusest midagi aru, sest kohe varsti tuli välja, et riigieelarves on 1,7-miljardiline auk, mis tekkis rääkisite siin midagi ka ettevõtjatest, kes justkui võidavad teie tegevusest, aga vaadake, Eesti ettevõtted lähevad järjest-järjest pankrotti. Iga päev saame meediast lugeda nii väikeste kui ka suuremate ettevõtete lõpetamisest. Põhjus on ikka see, et valitsus ei ole midagi teinud, et kuidagigi aidata ettevõtluskeskkonda parandada, eelkõige näiteks energiahindade alandamise kaudu. Peaminister on olnud seisukohal, et kes hakkama ei saa, peabki pankrotti minema, sest praegune aeg on hea aeg ettevõtluskeskkonna korrastamiseks. Remargina muidugi: arvestades, et ta ise ja tema pere on teeninud samal ajal, teistele raskel ajal Putini-Venemaal 1,5 miljonit, pole tal tegelikult mingit moraalset ega eetilist autoriteeti rääkida rasketest aegadest ja sellest, et me oleme sõjas, peame kõik pingutama ja kahjusid solidaarselt kandma.Muuseas, Läti uus valitsus astus ametisse ja deklareeris kohe, et makse langetatakse, energiahindasid alandatakse 30%. Ega neil riigirahanduse seisukord, riigieelarve seisukord ju parem ei ole kui meil. Tegelikult on kogu teie tegevus Eesti riiki, Eesti majandust ja Eesti inimeste toimetulekut kahjustav. Mida te selles olukorras mõtlete teha, et meie ettevõtjad ei läheks pankrotti ja inimesed ei jääks tööta? Aitäh! Aitäh! Majandus on tsükliline, mis tähendab seda, et kogu aeg ei ole kasv, vaid vahest on ka langus. Täpselt samamoodi on ettevõtete käekäik. Osal läheb hästi, teistel ei lähe hästi. Meil on majanduses terve rida indikaatoreid, mis on positiivsed. Kui me räägime positiivsest, siis tööpuudus on meil erakordselt madal. tähendab, on mõõdukalt kasvanud, aga mitte oluliselt kasvanud. Tööhõive on suurenenud ehk ettevõtjad on loonud juurde uusi töökohti kümnetes tuhandetes eelmisel aastal. Lisaks on, nagu ma ütlesin, inflatsioon alanenud ja see on tegelikult inimeste ostujõudu ka parandanud, sellepärast et palgad on suurenenud. Te kritiseerite seda tulumaksu[muudatust]. Tabelite järgi on väga selgelt näha, et üle 8000 euro saavad inimesed peavad juurde maksma. Nemad on ainukesed, kes sellest ei võida. Kõik teised, kes teenivad alla 8000 euro, võidavad sellest ehk siis töötavatele inimestele jääb rohkem raha kätte. Mis puudutab majandust ja ettevõtteid, siis majanduse tsüklid on ka selleks, et majandust korrastada. Me ei ole enam odava tööjõu maa ja me tegelikult ei taha olla odava tööjõu maa. Me ei ole ka odava toorme maa ja me tegelikult ka ei taha olla odava toorme maa. Järelikult meile jääb ainult

Ma toon lihtsa näite. Kogu maailm liigub sinnapoole, et tarbida rohelisemat energiat, tarbida keskkonnateadlikumalt, [tarbida] keskkonnateadlikumaid tooteid. Kui meie ettevõtted ei lähe sellega kaasa, siis nad jäävad lihtsalt maha. Majanduses on nii nagu ka looduses, et mitte suured suured ei söö väikeseid, vaid kiired söövad aeglaseid. Eesti on korduvalt näidanud, et me suudame olla kiired ja võitjate poolel. Praegu on see hetk, kus tegelikult tuleb teha struktuurseid muudatusi selle jaoks, et me oleksime võitjate poolel. Ma mõtlen just ettevõtjaid ja seeläbi ka inimesi, kellele ettevõtjad maksavad palka, kelle palga pealt makstakse makse, kelle maksudest me saame üleval pidada kogu oma haridussüsteemi, tervishoiusüsteemi, päästjaid, politseinikke, kõike, kõike, mida üks korralik riik teenusena osutab. Aitäh! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Mart Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jah, ma tahaks juhtida tähelepanu sellele, et vastajal on väga piiratud arusaamine sellest, mis on maailm. Maailm ei ole Euroopa Liit, kus viiakse läbi rohepööret. Hiinas, Indias ja suures osas maailmas avatakse järjest uusi kivisöejaamu ja muid … Selles mõttes ma tahan korrigeerida tema vastust. Aitäh! Ma ei saa seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks. Küll aga protseduuri seisukohalt annan ma väikese soovituse, et juhul kui hääl hakkab ära minema või tuleb köhahoog peale, siis võib väikese veelonksu võtta, proua peaminister, ja väikest pausi pidada. Ma saan aru, et teile on küsimusi väga palju, aga aga see tõesti puudutab praegust protseduuri. Nii! Meie viies küsimus on käsitletud. Läheme edasi kuuenda küsimuse juurde ja see on siseminister Lauri Läänemetsale. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on järgmise aasta eelarve. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Viimastel päevadel meedias avaldatud info alusel me võiksime teha järelduse, et läbirääkimised järgmise aasta eelarve üle olid teil hästi pingelised, kohati võib öelda, et lausa konfliktirohked. Nüüd on avalikkuseni jõudmas ka üksikasjad ja need tõtt-öelda tekitavad muret. See kahjuks puudutab ka teie valdkonda. Eelkõige käib jutt politseinike ja päästjate palkadest. Ametiühingu esindajad juba jagavad kommentaare. Peab ütlema, et nad on hästi vihased ja ei välista isegi seda, et lähiajal on oodata suurt meeleavaldust.

väljakutse inimesed ehk uute inimeste struktuuri värbamine ja olemasolevate hoidmine. Kuidas te selles valguses hindate valitsuse värsket otsust, mille te Vihulas [langetasite], et politseinike ja päästjate palgad põhimõtteliselt külmutatakse praegusel tasemel lisaks pannakse kinni ka mõni päästekomando? Mis päästekomando või -komandod need on? Aitäh! Siseminister Lauri Läänemets, palun! Aitäh! Lugupeetud Riigikogu! Austatud küsija! Väga õige teema. Ma arvan, et päästjad ja nende ametiühingud on õigustatult pahased, mina oleks ka.

[palku] külmutanud, me ei ole seda kokku leppinud. Jah, rahandusminister oma soovi esitas, et me lepiks kokku, et neljaks aastaks palgad külmutatakse, aga me seda ei teinud. Neljaks aastaks pole palgad külmutatud.

Küll aga peab ütlema, et ma sain kahjuks suure pingutusega ära teha pool rehkendusest. Varasem Keskerakonna ja Reformierakonna valitsuse kärbe, mis puudutas Päästeametit ja politseid – see politsei osa jääb ära,

PPA prognoos näitab, et sellest aastast alates kuni aastani 2032, põhimõtteliselt üheksa aastat, väheneb see koosseis keskmiselt 150 töötaja võrra aastas. Kumulatiivne puudujääk ületab aastal 2030 tuhande inimese [piiri] ja aastal 2032 on töötajate puudujääk juba 1319. Ma arvan, et siin me võime rääkida sellest, et inimestel võib tekkida tõsine mure oma turvalisuse pärast. Juba praegu me teame, et kui näiteks

See oli üks siseministri ehk minu prioriteetidest eelarve läbirääkimistel, et panna pidur politseinike arvu vähenemisele. Tõesti, varasemate kärbetega on politseinike arvu ja päästjate arvu, eriti politseinike arvu, väga palju, minu arvates liiga palju vähendatud. vähendatud. Me proovime tagajärgedega tegeleda. Järgmise aasta riigieelarves on 2,5 miljonit ja ülejärgmise aasta riigieelarves 5,5 miljonit eurot selle jaoks, et suurendada politsei väljaõpet.

ehitamisega kokku lepitud. Ehk siis selles tulevases eelarves või eelarvestrateegias on see kõik sees, sellepärast et praegu seda uut ühiselamut projekteeritakse. Siseministri ja selle valitsuse prioriteet on politsei väljaõpe ja kõik, mis seda puudutab, et me suudaksime rohkem koolitada politseinikke, sest täna on tõesti olukord, kus neid läheb oluliselt rohkem ära, kui me koolitada suudame. Lisaks sellele me vaatame üle ka politsei väljaõppe enda ja me proovime seda muuta paindlikumaks, sellepärast et tänased noored, kes tulevad ja tahavad tööd teha, ei taha alati seda enam sellisel viisil teha, näiteks 12 tundi järjest, vaid nad tahavad võib-olla mingi teise loogika järgi Me peame vaatama, kuidas me saame kõrgharitud inimesi rohkem sellesse süsteemi tööle. Ehk siis me vaatame üle ka politsei väljaõppe ja muudame seda. Põhimõtteliselt puudutab see lõpuks ka politseid. Päästeameti tulevikustruktuuri või selle vajaduse kohta oleme tellinud Päästeameti poolt uuringu. Järgmise aasta oktoobriks peaks see Tartu Ülikoolil

Aitäh! Ja nüüd lisaküsimus, Lauri Laats, palun! Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea siseminister Lauri Läänemets! Teate, täna on selline huvitav päev, kus meil on suures saalis lausa kolm Laurit. Teeme siin uue traditsiooni, et kui kolm Laurit on saalis, siis politseinikud ja Päästeamet saavad midagi head endale soovida.Kui rääkida nüüd soovidest, siis ma arvan …

PPA peadirektor ka sellest täna meie fraktsioonis rääkis. Teate, mis ta välja tõi? Et tegelikult on kõigi nende inimeste taga perekond ja lapsed ja loomulikult need kulud, mis pidevalt kasvavad:

Te ütlesite oma valimissloganis, et toimetulek on julgeolek, samas te tegelikult toimetulekule, just nimelt politsei ja Päästeameti inimeste toimetulekule, panete suure põntsu.

Selge on see, et arutelude käigus ministrid töötavadki selle nimel, et võimalikult suurt tükki eelarvest kätte saada. Vaadates Hanno Pevkuri ilmet, on näha, et ta on vist tööd hästi teinud, sest tema ei ole mures oma valdkonna pärast. Aga vaadates nüüd Lauri Läänemetsa, siis ma küsin otse, kas Lauri Läänemets on niivõrd nõrk minister, et ei suutnud selle suure laua taga ikkagi oma inimeste eest seista,

Aitäh, austatud küsija! Eks hinnanguid annavad valijad ja teie siin saalis saate ka ministritele hinnanguid anda. Ma ei hakka seda ise tegema. Aga mis puudutab seda ministriametit, siis ma julgeks ise öelda, et

See on loomulikult väike, aga 36% palgatõusu iseenesest on väga suur. Lihtsalt mina olen selles olukorras, kus ma pean varasemalt, ütleme, tegemata jäänud tööd järele tegema või kellegi tegemisi

ka märk. See oli väga selgelt laua peal ja olid väga selgelt küsimused, kas neli aastat ei peaks kellelgi palka tõstma. Mina arvan, et peab tõstma. Mina olen seda meelt, et iga inimene, kes teeb tööd, loob väärtust ühiskonnas, ja ma olen seda meelt, et iga inimene, kes loob väärtust ja panustab siia ühiskonda, peab saama ka õiglase palga ja peab saama ka palgaga ära elada.

Ma arvan, et meie majandus ja meie maksusüsteem peavad olema selliselt üles ehitatud, et inimene saab normaalselt ära elada oma palga eest. Ei ole olemas kuluinimesi ja tuluinimesi. Iga inimene loob väärtust.Nii loovad [väärtust] päästjad ja politseinikud ka. Ma olen seda näidet kogu aeg toonud, oleks väga paljud ettevõtlusvormid üldse võimalikud, kui ei oleks olemas politseid. Nii et politseinik panustab täpselt samamoodi ettevõtte edusse – ma ei tea, kasvõi pood, kus on iseteeninduskassad, kõige lihtsam näide, või pood üldse sellisel kujul – ja täpselt sama palju kui ettevõtja. Aitäh, Aitäh! Ma lõpetan meie kuuenda küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane seitsmes küsimus, mis on peaminister Kaja Kallasele. Küsija on Riigikogu liige Riina Solman ja teema riigieelarve. Riina Solman, palun! Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Te teatasite koos koalitsioonikaaslastega, et 2024. aasta riigieelarve on koos. Küllap me võtame rahvasaadikutega selle üksipulgi lahti,

aga vastuseid me ei saanud. Samamoodi pole olnud sisustatud õpetajate palgatõus, rääkimata eelarvestrateegiasse sisse kirjutatud 400 miljoni euro suurusest üllatusmaksust.Aga minu küsimus puudutab lasterikaste perede huvihariduse toetuse äravõtmist – 101 000 eurot. Suhtluses lasterikaste peredega on nagu öeldud, et tegu on poliitilise rahajagamisega, sellepärast tuleb see ära võtta. tegelikkus on see toetusmeede väga sihitatud. Te olete ise koos sotsiaalkaitseministriga väitnud, et te soovite vajaduspõhiselt toetusi jagada. Pole vajaduspõhisemat toetuseliiki kui suurperede endi poolt kriteeriumitega paika pandud alates nelja lapsega pere huvihariduse toetus ja nüüd te võtate selle ära. Me räägime summast, mis on 0,025% teie enda kavandatavast üllatusmaksust. Mida te täpselt võidate sellega, et te halvendate järjekordselt Eesti suurperede toimetulekut? Kas te ei arva, et see on neile järjekordne alandav hoop lisaks kevadisele?

tulumaksu riigieelarvesse. Sellest on oluline abi, sest igasugune abi, mis me sellisel kujul saame, maksudena ja tuludena, tähendab seda, et me peame vähem kärpima või kulusid kokku hoidma, et me tuleksime ots otsaga kokku. Mis Mis puudutab kõiki perehüvitisi, siis need otsused me tegime ära kevadel. Tõesti, meie perehüvitised on olnud erakordselt suured – need on endiselt erakordselt suured võrreldes teiste riikidega. Me oleme seal vist Euroopas vähemalt. Need jäävad endiselt suureks. Aga mingeid täiendavaid kokkuhoiukohti selles eelarves ei ole.

keda peaks toetama, kuidas peaks haridussüsteem töötama, kuidas me saaksime paremini politseid ja päästet korraldada, tervishoid ja tervishoiu kättesaadavus. See kõik nõuab raha ja see raha ei tule kuskilt seina seest ega välismaa onu käest, vaid see tuleb Eesti maksumaksja

läheks puhtalt ainult [intressi] peale. Nii et me peame seda vähendama. Aga ma kutsun tõesti üles, et kui me ei taha kulusid vähendada ja ütleme, et kõik need asjad on vajalikud sündimuse, hariduse ja kõige tagamiseks, siis me peame olema valmis vastama selle võrrandi teise poole kohta ehk kust me need tulud

Kirjutaja ütleb, et täna saavad nad teie juhitud valitsuselt seda, mida neile kunagi ei ole lubatud. Ja ma võtan kinni ka teie kõrvalistuja, siseminister Lauri Läänemetsa sõnastatud lausest, et inimene peab saama oma palga eest ära elada. Siin pereema kirjutabki, et valitsuse jultumus on nakkav ja seda iseloomustab ajakirjandusest leitav info, kuidas näiteks Selver soovis maksumuudatuse tõttu ette rutates hulgaliselt hindu tõsta. Ta järeldab, et tänase valitsuse plaanid ja karistamatus on muutnud ka ettevõtteid ahnemaks ja julgemaks. Teda huvitab väga, kuidas kavatseb peaminister vaesemat rahvast kaitsta selliste olukordade eest, kus maksutõusud pole veel jõudnud alatagi, kui ettevõtjad toidukaupade näitel juba hindadele volüümi juurde annavad. Inflatsioon saab veel enne uut aastat seeläbi hoogu juurde ja muudab kallid toiduained veelgi kallimaks. Kuidas raskustes kodanikud, suurpered ja intressivaesuses rabelevad inimesed peaksid hakkama saama, on minu küsimus teile. Ja mida ma tooksin tähelepanu alla? Te rääkisite, et me oleme siin oma vanemahüvitistelt topp kolmes. Me oleme ka elukalliduselt topp kolmes ja meie inimesed maksavad täna selle kõik kinni. Ja küsimus oli, kuidas raskustes kodanikud, suurpered ja intressivaesuses inimesed saavad hakkama teie maksutõusude ja muude eelarvepoliitiliste otsuste taustal. Aitäh!

rohkem raha kätte. Ehk see tegelikult on majanduse elavdamise meede, mis ühtlasi aitab kõiki inimesi, kes teenivad alla 8000 euro, mis on valdav enamik Eesti töötajatest. Nüüd see, mis puudutab ettevõtjate tegevust. Kui te mäletate – tõenäoliselt ei mäleta –, siis kevadel ma sain kõvasti kriitikat selle eest, et ma valitsuse pressikonverentsil

Nüüd on elekter odav, aga millegipärast hinnad alla ei tule. Ma sain väga palju kriitikat selle eest, et kuidas ma julgen öelda ettevõtjatele niimoodi. See lugu tõepoolest nägi väga halb välja, mis näitab omakorda seda, et kui me näiteks teeme toiduainete käibemaksu alanduse, mida siin saalis on ju palju nõutud, siis ega see inimesteni ei jõua, sellepärast et ettevõtjad tegelikult seda inimestele edasi ei anna, küll aga nad annavad maksutõusu inimestele edasi.Mul on hea meel, et sellised asjad tulevad välja. Ma arvan, et ka see pahameel, ka see kiri, mis teile on tulnud, aitab tegelikult selliseid asju ohjeldada, sest inimesed saavad hääletada jalgadega. Kui neile ettevõtja tegevus ei meeldi, siis nad saavad minna teise ettevõtja juurde – õnneks meil on konkurents, meil on palju ettevõtteid, kes kaubandusega [tegelevad], pakuvad igapäevakaupu – ja saavad loodetavasti loodetavasti odavamalt teisest kauplusest. Ehk siis ka see kaubanduskett teeb oma järeldused. Tulles elukalliduse juurde, siis inflatsioon on meil alanenud, on 4,6%, ja selle poolest me oleme Euroopas 19. kohal. Ehk

Tänan, austatud esimees! Hea peaminister! No ma pidin sellele inflatsioonijutule ikkagi reageerima. Eelmise aasta kõrge taseme pealt tundub, et ei olegi eriti kõrge, aga eelmisel aastal sellel ajal oli 25%, sinna 5% otsa. Ja kui teha pingerida, siis me oleme ikka Euroopa Liidu tipus [oma] hinnatõusuga. Hea on rääkida nendest väikestest numbritest, mis momendil on, aga kui panna kaks aastat kokku, siis see number on üüratu.Aga minu küsimuse sisu on [järgmine]. Eile saime teada, millised kokkulepped valitsuses saavutati.

üks must kast on, sest väga palju oleneb sellest, millised maksud tehakse, kuidas see majandust mõjutab, kuidas inimesi mõjutab, kuidas ettevõtjaid mõjutab. No okei, selle üle saab vähemalt diskuteerida.On aga teine must kast veel. Seal on 150 miljonit kärbet, mis puudutab järgmist aastat.

Ei kujuta ka [esimest] kahte ette, aga Sotsiaalministeeriumis tegelikult 50 miljonit tähendab, kui tahta ainult valitsemiskuludes kokku hoida, et peab pool inimestest lahti laskma. Ma arvan, et seda ei ole võimalik teha.

Kas te olete sellest natukene rääkinud ka? Kui detaile ei ole, siis on küsimus, kas seda kokkuhoidu üldse tuleb. Aitäh! Kõigepealt inflatsiooni alanemise kohta kõrgelt tasemelt. Ma soovin, et te teeksite ka majanduslangusega sama [tehte], kuivõrd meie majanduskasv oli palju kiirem kui meie naabritel. See oli 8%, samal ajal kui Leedus ja Lätis oli see 4,6% ja Soomes isegi 3,3%. Tõesti, meil selle kõrge kasvu pealt on tagasilöök suurem. Mis puudutab eelarve revisjoni, siis tõesti, me oleme kokku leppinud eelarve revisjoni, nulleelarve. Meil on juhtrühm, kes seda teeb, ja meil on metoodika kokku lepitud. Meil on kokku lepitud ka see, et me alustame kolmest ministeeriumist: Rahandusministeerium, Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium ning Sotsiaalministeerium, kus on tõesti suured eelarvetükid. Nüüd, miks me panime selle numbri sinna kirja? Just sellel põhjusel, et kui meil peale et kui meil peale valitsuse kokkusaamist oli koalitsioonilepingus kokku lepitud, et iga minister otsib kokkuhoiukohti ja reformikohti enne eelarve kokkupanekut, et meil oleks lihtsam, siis me ei pannud ühtegi eesmärki. Ja juhtus see, et ühed tegid tublisti, aga teised ütlesid, et midagi ei ole võimalik teha. Eelarve revisjoni puhul me panime endale rahalise eesmärgi ehk me peame seda tegema väga ja tõepoolest neid kokkuhoiukohti otsima. Mis on Sotsiaalministeeriumis? Nagu te väga õigesti ütlete, on palju erinevaid toetusi. Sotsiaalministeerium teeb analüüsi, kuidas need toetused omavahel suhestuvad, kuidas saaks paremini sihitada, nii et et see oleks vajadustest lähtuv, vajaduspõhine, ja milliseid reforme me peame selle käigus tegema ning millist kokkuhoidu see kokkuvõttes toob. Mul on hea meel, et see töö juba käib ja tõesti need ministrid teevad oma parima, sellepärast et me peame saama tulemuse ikkagi

Aitäh! Lõpetan seitsmenda küsimuse käsitlemise. Tänane kaheksas küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Rene Kokk ja teema on moraalsed standardid. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud esimees! Hea peaminister! Minu tänane küsimus on tingitud teie hiljutisest intervjuust Vilja Kiislerile.

mis teiega juhtus. Teie vastasite sellele küsimusele nii, et NATO ja Euroopa Liidu liitlased on teile saatnud toetavaid sõnumeid, kui nemad vaatavad sellesse asja sisse, siis nende moraalsed standardid ei ole seal kohas, kus need on Eestil, ja nemad ei näe seal midagi taunimisväärset.Siit

Palun nimetage need riigid. Kui kohe kõik meelde ei tule, siis palun – teie nõunikud kindlasti vaatavad seda –, äkki nõunikud saadavad kirjalikult need riigid, kelle standardid on madalamad kui Eestil. Aitäh! Mis puudutab Venemaad ja suhtlust Venemaaga, siis meie oleme olnud selle [taunimisel] eestvedajad, esirinnas. Kui te mõtlete kasvõi selle peale, kui 2014 Venemaa läks Krimmile kallale, siis kui kiiresti kõik muutus, kui kiiresti öeldi, et tõmbame siia joone vahele, las need maad jäävad Venemaale ja lähme edasi. Seda ei ole juhtunud seekord just sellel põhjusel, et me oleme teinud väga palju tööd selleks, et oma liitlasi veenda.Mis puudutab igasugust läbikäimist Venemaaga, siis meil on poliitiline arusaam ja moraalsed standardid, et sõja ajal mingisugust läbisaamist ja läbikäimist Venemaaga, Vene ettevõtetega ei tohiks olla ja ei peaks peaks olema. Samasugust suhtumist mujal riikides ei ole. Seal lähtutakse puhtalt sellest, et me oleme kokku leppinud, et sanktsioonid on sellised ja neid kaupu Venemaale vedada ei tohi. Sanktsioone rikkuda ei tohi, selle eest on ette nähtud karistused. Kõik muu, mis jääb sanktsioonidest väljapoole, on moraalse hinnangu küsimus ja [selles mõttes] on meie suhtumine Venemaasse hoopis teine, kui on paljudel teistel riikidel.Loomulikult ei hakka ma teile avaldama oma kirjavahetust, õigemini isegi sõnumivahetust teiste

on erinevates skandaalides olnud ja saavad aru, mis siin tegelikult toimub. Kasvõi täna hommikul tuli sõnumeid just nii-öelda sõpruse ja solidaarsuse märgiks. See on äärmiselt positiivne ning seda nähakse jah hoopis teistmoodi.Me oleme endale

mida te räägite. Te jälle rääkisite kõike seda, mida teised teha ei tohi, aga teie ise [teete] ja teie lähedased teevad. Kas te ei saa ise aru või teil on väga halvad nõunikud? Päris ausalt. Vaadake palun ise üle see Vilja Kiislerile antud intervjuu. Sealt saate päris

milline on teie moraalne hinnang nendele ettevõtetele, kes ei esita oma majandusaasta aruandeid õigeaegselt? Kui me vaatame teie abikaasa ettevõtet, keda

olid aastaaruanded kaks aastat esitamata. Või siis vaatame kasvõi teie oma ettevõtet, kunagist Leiger Konsultatsioonid OÜ-d, mis asutati 19.12.2007

kas ettevõtjad võivad nii käituda? Kas see on nagu teistele ka lubatud või on ainult valikulised isikud, kes võivad niimoodi Eestis käituda? Aitäh! Kõigepealt teeme jällegi asjad selgeks. Minu abikaasa ei aja Venemaaga äri, minu abikaasal ei ole Venemaal äri. Minu abikaasa aitas Eesti ettevõtet.

kohta saavad vastuseid anda need ettevõtted. Mina ei tegele ei oma abikaasa äritegevusega ega ammugi mitte oma abikaasa äripartnerite äritegevusega. Mis puudutab majandusaasta aruandeid, siis ma ütlen, et muidugi peab reeglite järgi toimetama. Peab toimetama nii, nagu reeglid on ette näinud, aga mina tõesti ei … 2009. majandusaasta aruande esitasin, pärast seda see ettevõte läks likvideerimisele. Seal mingit suurt tegevust ei olnud. Aga see kõik oli enne seda, kui minust sai poliitik. Igasugused nõukogu liikme kohad, kõik asjad ma lõpetasin ära enne seda, kui ma Riigikogusse sain, just sellel põhjusel, et mul ei oleks mitte mingisugust huvide konflikti ja kõik oleks äärmiselt selge. Kõik oma huvid, varad ja nõuded olen deklareerinud avalikult huvide deklaratsioonides alates 2011. aastast, kui ma olen pidanud avalikke töökohti: kõigepealt Riigikogu liikmena, seejärel Euroopa Parlamendi liikmena, siis uuesti Riigikogu liikmena ja nüüd juba valitsuse liikmena. Aitäh! Üks lisaküsimus, Valdo Randpere, palun! Aitäh! Minul on ausalt öeldes täitsa imelik kuulda, et EKRE esindajad küsivad siin midagi moraali kohta. Ma ise mõtlen, et kui Kaja Kallas sai Riigikogu liikmeks 2011. aastal, siis üks esimesi asju, mille

2015 tuli EKRE siia ja nüüd lubatakse eesistuja aknast välja visata, lõhutakse mööblit, sõimatakse, räusatakse, karjutakse.

Kas sa usud, et kui me teeksime selle eetikakoodeksi siin uuesti ümber, siis see võiks midagi aidata Riigikogus? Kas see võiks kuidagi normaliseerida seda olukorda või usud sina, et me peaksime võtma kodu- ja töökorra seaduse ja väga-väga selged ja karmid reeglid panema, mida tohib ja mida ei tohi? Tundub, et tavalistest viisakusreeglitest ja arusaamadest siin majas enam ei piisa. Aitäh! Tõesti, ma selle Riigikogu eetikakoodeksi, mis nüüd on Riigikogu liikme hea tava nime all ka nii-öelda jõustatud, kirjutamise enda peale võtsin.

näeme, peame me ikkagi kokku leppima, mis on need ühised asjad. See arutamine viis sinna, et väga paljud tulid seda toetama ja lõpuks Riigikogu

panna. Tahtsin ära mainida, et see hea tava läbivaatamine on päris hea mõte, sest Valdo Randpere viimasel ajal trollib igal pool komisjonides juba sellisel määral, et vast

Meil on aega veel üheks küsimuseks ja üheks vastuseks. Üheksas küsimus on siseminister Lauri Läänemetsale. Esitaja on Lauri Laats ja teema maksud. Lauri Laats, palun! Hea Riigikogu esimees! Hea vastaja, siseminister Lauri Läänemets! Teate, sotsiaaldemokraatide valimisplatvormis on selgelt rõhku pandud inimeste toimetulekule. Seda sõna kasutati ka sotside valimissloganis. Vaadates neid tegevusi ja otsuseid, mis riigi valitsus on vastu võtnud, ja neid on toetanud ka Reformi, Eesti 200 ja sotside Riigikogu liikmed, karjub ju tegelikult suur ebaõiglus. Jutt inimestest hoolimisest ja nende toimetulekust jäi valimispäeva.

Eelmine nädal arutasime siinsamas suures saalis Keskerakonna seaduseelnõu, mis oleks alandanud toiduainete käibemaksu. Selline lubadus oli ka sotside programmis. Seaduseelnõu hääletati maha, abiks olid ka sotside fraktsiooni liikmed. Arutelu käigus väitis Annely Akkermann, et käibemaksu alandamine ei vii toiduhindu alla. Kui küsiti, kas selles osas on vastavat analüüsi ka tehtud, siis Annely Akkermann vastas, et ei ole, aga isegi Jürgen Ligi arvab nii.

neile inimestele, kellele te viitasite. Vaadake, me saame hinna korraks alla, aga inflatsioon kestab edasi ja lõpuks jõuab hind ikka kõrgemale tasemele. Tegelikult on lahendus palkade tõus, see, et palgad tõuseksid, et inimesed saaksid rohkem raha kätte. [Inimestel] on võimalik siis – mis iganes need muudatused on, mis neid mõjutavad – vastu [pidada]. Nüüd see küsimus, kas sotsiaaldemokraadid on selle nimel midagi teinud, et inimesed saaksid hakkama, ja kas me oleme valimislubadust täitnud. Jah, oleme küll.

Kõigepealt, mõtleme sellele, et alampalk tõuseb. Alampalk tõuseb korralikult, väga palju tõuseb. Alampalk tõuseb järgmisel aastal, ülejärgmisel ja üleülejärgmisel aastal. Eesmärk on ju see, et

vaid see puudutab ka neid inimesi – nende palk tõuseb ka tänu sellele –, kes teenivad 1000 eurot, 1200 eurot. Minu mäletamist mööda Rahandusministeeriumi analüüs näitas, et kümnest detsiilist vist kuus alumises otsas [olevat] detsiili saavad puudutatud

Jah, mina oleks ka tahtnud pangamaksu sellisel kujul, nagu me selle välja pakkusime. Tuli teine lahendus. Aga oluline on aru saada, et ilma sotsiaaldemokraatideta ei oleks tulnud mitte midagi, täiesti null. Ja kui me räägime sellest, kas järgmise aasta riigieelarvesse panustavad pangad lisaks 130 või 160 miljonile, nagu pangad ise prognoosivad, 80 miljonit või nad ei tee seda, siis seal on väga suur vahe. Kui pangad seda ei teeks, siis oleks pidanud, ma ei tea, [midagi] kärpima, mingeid teenuseid ära jätma või oleks pidanud juba järgmisel aastal makse tõstma. Nii et ma arvan, et see lahendus on väga hea. Sotsiaaldemokraadid täidavad oma tasakaalustaja rolli selles valitsuses väga kindlalt. Teie aeg! Lugupeetud kolleegid, rohkem küsimusi meil kahjuks aega võtta ei ole. Ma tänan kõiki valitsuse liikmeid ja kõiki küsijaid. Meie infotund on lõppenud ning me jätkame kell kaks Riigikogu istungiga.